Poštovani kolegice i kolege nastavljamo s radom. Točka 11. dnevnog reda glasi: 11. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da uzme riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na na svojoj 2. sjednici održanoj 23. prosinca razmatralo pisane zahtjeve zastupnika za stavljanje mandata u mirovanje i izbor, odnosno prijedlog za zamjenike zastupnika. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je zahtjev zbog nespojivosti mandata, zahtjev za mirovanje zbog obnašanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića, a koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti. SDP je sukladno članku 12 stavku 1. Zakona o izborima zastupnika odredila, stranka je odredila Ivana Račana kao zamjenika zastupnika Zorana Milanovića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Zorana Milanovića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Ivana Račana te predlaže jednoglasno Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Zorana Milanovića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivana Račana. Samo trenutak. Sad o ovom prijedlogu otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje prijedlog ove odluke. Tko je za? Protiv? Ako se slažete možemo sve zajedno, ali tu moramo imati potpuni konsenzus. U redu, hvala. Možete predsjednice nastaviti pa ćemo glasati na kraju za sve, kompletni prijedlog. Dakle, za prijedlog odluke Mandatnog povjerenstva. Izvolite.

odredila Vanju Posavac kao zamjenicu zastupnika Gordana Marasa. Utvrđeno je da su ispunjeni svi uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Gordana Marasa i početak obnašanja zastupničke dužnosti Vanje Posavac te predlažemo jednoglasno Hrvatskom saboru da donese odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Gordana Marasa i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Vanje Posavac. Nadalje, povjerenstvo je zaprimilo zahtjev zastupnika Tihomira Jakovine da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi RH. SDP je sukladno zakonu odredila Damira Rimca kao zamjenika zastupnika Tihomira Jakovine te Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Tihomira Jakovine i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Rimca. Dalje, zahtjev zastupnika Nevena Mimice da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti potpredsjednika Vlade. I SDP je odredio Ivanu Ivanu Posavec Krivec kao zamjenicu zastupnika Nevena Mimice te povjerenstvo predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Nevena Mimice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivane Posavec Krivec. Nadalje, zahtjev zastupnika Rajka Ostojića da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi RH. SDP je kao zamjenu odredila Borislava Kovačića kao zamjenika zastupnika. Povjerenstvo predlaže Hrvatskom saboru da se donese Odluka o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Rajka Ostojića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Borislava Kovačića. Također, zahtjev zastupnice Mirele Holy da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministrice u Vladi RH, a a SDP je odredio Dana Špicera kao zamjenika zastupnice Mirele Holy te predlažemo jednoglasno Hrvatskom saboru da donese Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice Mirele Holy i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Dana Špicera. Zatim, zahtjev zastupnice Milanke Opačić za stavljanje mandata u mirovanje zbog obnašanja dužnosti potpredsjednice i ministrice u Vladi RH. SDP je odredio Sašu Đujića kao zamjenika zastupnice Milanke Opačić te predlažemo donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice Milanke Opačić i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice Saše Đujića. Zahtjev zastupnika Slavka Linića ministra u Vladi RH da stavi svoj zastupnički mandat u mirovanje, a SDP je odredio Josipa Benčića kao zamjenika zastupnika Slavka Linića te predlažemo Hrvatskom saboru da se donese Odluka o mirovanju zastupničkog mandata

zahtjev zastupnika Miranda Mrsića zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi RH da stavi svoj zastupnički mandat u mirovanje, a SDP je predložio Željka Mirkovića kao zamjenika zastupnika Miranda Mrsića te predlažemo Hrvatskom saboru Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Slavka Linića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Željka Mirkovića. Zahtjev zastupnika Željka Jovanovića da svoj mandat stavi u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi RH a SDP je kao zamjenu odredila Lidiju Bagarić kao zamjenicu zastupnika Željka Jovanovića, te predlažemo Saboru odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Željka Jovanovića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Lidije Bagarić. Zahtjev zastupnika Ranka Ostojića da stavi mandat u mirovine zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske a SDP je odredio Daria Rilju kao zamjenika zastupnika Ranka Ostojića te predlažemo Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Ranka Ostojića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Rilje. Zatim zahtjev zastupnika Ante KOtromanovića da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske a SDP je kao zamjenu odredila Ivana Klarina kao zamjenika zastupnika Ante Kotromanovića, te predlažemo Hrvatskom saboru da donese Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Ante Kotromanovića i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivana Klarina. Zahtjev zastupnika Arsena Bauka da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske a SDP je kao zamjenu odredila Mladena Marelića kao zamjenika zastupnika Arsena Bauka, te predlažemo Hrvatskom saboru da donese Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Arsena Bauka i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Mladena Marelića. Zatim zahtjev zastupnika Branka Grčića da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske a SDP je odredio Đurđicu PLančić kao zamjenicu zastupnika Branka Grčića, te predlažemo Hrvatskom saboru da donese Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Branka Grčića i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Đurđice Plančić. Zatim zahtjev zastupnice Vesne Pusić da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministrice u Vladi Republike Hrvatske a Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati odredila je Igora Kolmana kao zamjenika zastupnice Vesne Pusić, te predlažemo Hrvatskom saboru da donese Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice Vesne Vesne Pusić i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice. Zatim zahtjev zastupnika Radimira Čačića da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti potpredsjednika i ministra u Vladi Republike Hrvatske a HNS Liberalni demokrati su zamjenu Dragutina Glavinu kao zamjenika zastupnika Radimira Čačića, te predlažemo Hrvatskom saboru da donese Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Radimira Čačića i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Ivana Vrdoljaka i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivice Mandića. Zatim zahtjev zastupnika Ivana Vrdoljaka da stavlja svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske a HNS Liberalni demokrati odredili su Ivicu Mandića kao zamjenika zastupnika Ivana Vrdoljaka, te predlažemo Hrvatskom saboru Odluku o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika Ivana Vrdoljaka i počeku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivice Mandića. Gospodine predsjedniče ovo je jedan paket pa bih molila da se onda o ovome paketu odglasa i zbog zapisnika kako nisam sve to ponavljala svi zahtjevi za mirovanje su sa datumom od 23. prosinca 2011. godine

Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje odluke sukladno prijedlozima mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za?

Hvala lijepa. Utvrđujem da su jednoglasno donesene odluke koje je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Imate još zahtjeva, Imate još zahtjeva, izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Dakle, ovo sljedeće raspravljali smo i o zahtjevu odnosno zamjeni za izabranog zastupnika Josipa Friščića kojem je jučer stavljen mandat u mirovanje, to smo izglasali, njegova zamjena sa današnjim danom započinje obnašanje mandata, pa molim da to posebno odglasamo. Dakle, Izvješće o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Bajsa. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na 2. sjednici obavijest Hrvatske seljačke stranke o zamjeni zastupnika Josipa Friščića od 19. prosinca 2011. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Josipu Friščiću započelo 22. prosinca 2011. godine HSS sukladno članku 12. Zakona o izboru zastupnika odredilo Damira BAjsa kao zamjenika zastupnika Josipa Friščića te su time ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira BAjsa. Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Damira Bajsa sa danom 23. prosinca 2011. godine. **Šprem, predsjednice. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Onda stavljam na glasovanje Prijedlog Mandatno imunitetnog povjerenstva koje je sada pročitala gospođa Sobol, izvolite. Tko je za?

Hvala lijepa. Mogu ustvrditi da je jednoglasno donesena ova odluka. Izvolite **Sobol, Gordana (SDP)** Samo da još jednu ipak da se zapisnički konstatira jučer smo utvrdili mirovanje mandata članovima dosadašnje Vlade i u Odluci koju smo tada donijeli samo podsjećam da bude jasno zastupnici, oni će također sada dati prisegu, jučer smo ih pročitali, započinje mandat u času kada se izglasa povjerenje novoj Vladi, pa gospodine predsjedniče onda pozivam da kada se bude davala prisega da i bivši članovi Vlade na čelu sa bivšom predsjednicom Kosor također daju prisegu. Zahvaljujem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa predsjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Nakon Nakon što smo donijeli odluku i odluke u skladu s prijedlogom Mandatno-imunitetnog povjerenstva prelazimo na davanje prisege. U članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Zastupnik kada je prozvan ustaje i odgovara riječ prisežem. Pročitat ću tekst prisege. "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati svekoliki napredak Republike Hrvatske." Gospođa Jadranka Kosor-prisežem, gospodin Darko Milinović-prisežem. Hvala. Gospodin Gordan Jandroković-prisežem. Hvala. Gospodin Petar Čobanković-prisežem, gospodin Domagoj Ivan Milošević-prisežem, gospodin Đuro Popijač-prisežem, gospodin Božidar Kalmeta-prisežem, gospodin Branko Bačić-prisežem, gospodin Tomislav Karamarko-prisežem, gospođa Martina Dalić-prisežem, gospodin Davor Božinović-prisežem, gospodin Davorin Mlakar-prisežem, gospodin Jasen Mesić-prisežem, gospodin Tomislav Ivić-prisežem. Sada ćemo prijeći na prisege zamjenika. Gospodin Ivan Račan-prisežem, gospođa Vanja POsavac-prisežem, gospodin Damir Rimac-prisežem, gospođa Ivana Posavec-Krivec-prisežem, gospodin Borislav Kovačić-prisežem, gospodin Dan Špicer-prisežem, gospodin Saša Đujić-prisežem, gospodin Josip Benčić-prisežem, gospodin Željko Mirković-prisežem, gospođa Lidija Bagarić-prisežem, gospodin Damir Rilje-prisežem, gospodin Ivan Klarin-prisežem, gospodin Mladen Marelić-prisežem,

gospodin Dragutin Glavina-prisežem, gospodin Ivica Mandić-prisežem, gospodin Damir Bajs-prisežem. Čestitam zastupnicama i zastupnicima na položenoj prisezi i želim im uspjeh u obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Hvala.